Forseti. Hvernig gengur? Hagvöxtur á mann frá árinu 2017 er 0%, 8% verðbólga, yfir 9% vextir og 46 milljarða halli á ríkissjóði, velferðarkerfi sem er í vanda, mikilvægar stofnanir eru komnar að fótum fram eins og t.d. Landhelgisgæslan. Þetta er staðan og þetta er veruleikinn sem blasir við fólki um land allt. Á sama tíma sjáum við stjórnmálaflokk sem er stoltur af þessu ástandi. Sjálfstæðisflokkurinn hyllir forvera hæstv. fjármálaráðherra og stærir sig af því að hafa á tíu árum tekið 95 milljarða út úr árlegum tekjustofni hins opinbera. Það er sama upphæð og fer í rekstur Landspítalans á næsta ári eða tvöföld sú upphæð sem þyrfti til að skrúfa fyrir halla ríkissjóðs. Framsókn leyfði þessu að gerast, Vinstri græn leyfðu þessu að gerast en Sjálfstæðisflokkurinn stærir sig beinlínis af því að veikja velferðina. Þessir þrír flokkar hafa tekið 95 milljarða út úr velferðarkerfinu á hverju einasta ári. Þau hafa tekið rekstur eins Landspítala út úr tekjustofnum hins opinbera. Það er samhengi á milli skatta og velferðar. Velferð verður ekki til úr engu þó að stjórnarflokkarnir hafa reynt að stilla málum þannig upp á undanförnum árum með dvínandi trausti. Og hvernig gengur? Skoðum tímabilið frá 2017: Hagvöxtur á mann 0, í raun niður, verðbólga upp, vextir upp, velferð niður, barnabætur og vaxtabætur niður, húsnæðisverð og leiguverð upp, gjöld á almenning upp og efnahagslegur stöðugleiki er enginn. Stjórnarflokkarnir þrír hafa lækkað skatta mest á þeim sem standa best en á sama tíma hefur allt annað í hagkerfinu hækkað nema það sem við viljum sjá að hækki. Ég vil því spyrja hæstv. fjármálaráðherra: Ætlar ráðherra að gera meira af því sama; taka tugi milljarða út úr velferðarkerfinu okkar, halda áfram að veikja velferðina, mikilvægar stofnanir og fjárfestingu í innviðum þjóðarinnar? Herra forseti. Ég get alveg staðið hér og tekið undir það og bakkað það upp að mér þykir góð hugmynd

Þetta er einfaldlega alrangt og það er ótrúlegt af öllu því sem hv. þingmaður getur komið hér fram með og lagt á borð, að það sé teiknað þannig upp að við hefðum tekið út úr velferðarkerfum 90 milljarða. Bíddu, hvað höfum við verið að gera? Við höfum bætt í alls staðar í velferðarkerfinu. Fjármunir sem hafa verið settir í Landspítalann, í heilbrigðiskerfið almennt, í aðra þjónustu á sviði velferðarmála, í það fara peningarnir. Við verjum meiri hluta alls sem við öflum af vinnandi fólki í þessu landi í þessi kerfi og við höfum bætt í þau þannig þannig að það er einfaldlega rangt að við höfum tekið út úr velferðarkerfinu 90 milljarða. Við höfum einmitt gert hið öfuga, við höfum bætt í velferðarkerfið.

og sömuleiðis hafa tekjuskattsbreytingar sem ríkisstjórnin hefur farið í einmitt nýst þeim tekjulægstu meira heldur en öðrum tekjuhópum. Það er sú pólitík sem hér hefur verið

Það hefur verið gengið of langt hérna. Ég átta mig alveg á því að það er pólitískur munur hérna í gangi en við sjáum það öll ef við horfum á velferðarkerfin okkar að það hefur verið gengið of nærri Og þetta er skuld sem er að magnast upp fyrir komandi kynslóðir, kerfi sem eru brotin niður og munu bitna á þessum kynslóðum, vegna þess að á einhverjum tímapunkti gengurðu það langt að það er ekki hægt að gera við kerfin. Hæstv. fjármálaráðherra ætti e.t.v. að kynna sér álit fjármálaráðs og hvaða skoðun fjármálaráð hefur á því að það hefur verið ófjármagnaður vöxtur í ákveðnum einingum í ákveðnum einingum innan ríkisins og að verið er að eyða verðbólgu- og tekjufroðu, umframtekjum sem hafa komið til ríkissjóðs vegna þess að það er búið að lækka ákveðna skatta í landinu. Þetta er ekki bara álit pólitísks

það þá eru skattahækkanir skattahækkanir. Við höfum einfaldlega að mínu mati alls ekki gengið of langt í skattalækkunum. Aftur nefni ég að okkar vandi og vandi ríkissjóðs er ekki tekjuvandi. Það er miklu frekar útgjaldavandi sem blasir við okkur þar sem verkefnið er skýrt hringir.) hv. þingmann ekki koma með neinar sérstakar lausnir á því. En það er einfaldlega verkefnið. Virðulegi forseti. Já, það var áhugavert viðtalið í Dagmálum undir fyrirsögninni „Endurnýjað erindi ríkisstjórnar“ við oddvita ríkisstjórnarinnar. Mér fannst þetta viðtal fyrir margra hluta sakir áhugavert, pínu neyðarlegt á hvaða stað þessi ríkisstjórn er, og ágætir þáttastjórnendur spurðu þríeykið ítrekað hvert erindi ríkisstjórnarinnar væri en þau fóru aðallega að rekja í löngu máli sagnfræðilegan grunn ríkisstjórnarinnar, í algjörum varnartón í stað þess að segja þjóðinni hvert hið raunverulega erindi ríkisstjórnarinnar er, svona dálítið eins og þau væru mætt í munnlegt próf í sagnfræði. Í viðtalinu skautar forystufólk stjórnarflokkanna listilega fram hjá stóru spurningu viðtalsins sem var hvernig stjórnin ætlar að leysa ágreiningsmál sem sannarlega eru til staðar. Þau voru spurð hvað hafi þá verið tæklað á vinnufundunum og það stóð ekki á þessu margfræga svari: Við fórum í það að endurnýja erindi ríkisstjórnarinnar, endurnýja erindi Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Takk fyrir það. Það var ekkert snert á ágreiningsmálunum sjálfum, ekki því sem brennur á heimilum landsins og fyrirtækjum, bara um þau sjálf og niðurstaðan: Jú, þau komust þó að því, og við skulum líka þakka fyrir það, klufu svolítið atómið þar, að þau voru sammála því að verðbólgan væri vandamál. Það var niðurstaða fundarins.

Þau héldu fund. Þau héldu þetta fína hópefli. Þau pússuðu hringana, þessi ágæta ríkisstjórn, en það virðist hafa verið spólað yfir öll erfiðu samtölin. (Forseti hringir.) Mér finnst ríkisstjórnin skulda þjóðinni það að tala skýrt því að þjóðin getur ekki meira af þessari kyrrstöðu.

þá klukkustund af gæðaefni. En ég vil segja það hér að mér finnst samt eins og hv. þingmaður hafi nú í fyrsta lagi misst af einhverjum punktum úr þessu ágæta viðtali því að þar var til að mynda sannarlega rætt um fiskeldi og góðar tillögur sem hæstv. matvælaráðherra hefur kynnt í þeim efnum, tillögur sem almennt er fagnað og tekið vel hringinn í kringum landið enda löngu tímabært að taka á þessu máli. Dýrtíðin var líka svo sannarlega til umræðu og þar erum við með þá stöðu að verðbólgan hefur vissulega verið þrálátari en við hefðum óskað og ég held að það eigi við um okkur öll. En það breytir því ekki að það eru vísbendingar núna um að aðgerðir okkar í ríkisfjármálum og aðgerðir Seðlabankans séu farnar að bera árangur, að undirliggjandi verðbólga hafi, þrátt fyrir nýjustu mælingu, hjaðnað. Það gefur okkur von um að þessar aðgerðir séu að skila árangri. Samkvæmt nýjustu spá Seðlabankans eru verðbólguhorfur betri nú en þær voru í vor og bankinn gerir ráð fyrir að það dragi meira úr verðbólgu á næstu mánuðum en gert var ráð fyrir í vor. Það er einfalt, og líklega gæti ég alveg gert hið sama væri ég í stjórnarandstöðu, að benda eingöngu á ríkisstjórnina þegar rætt er um verðbólgu. En auðvitað vitum við öll hér í þessum sal að það skiptir vissulega máli hvað gert er í ríkisfjármálum. Það skiptir máli hvað Seðlabankinn gerir en það skiptir líka máli hvað gerist á vinnumarkaði. Það sem ég vil segja um þau mál, af því að við áttum mjög ágætan fund í þjóðhagsráði fyrr í þessari viku þar sem rætt var um stöðuna fram undan, mikilvægi þess að við gerum að langtímakjarasamninga, að við náum saman um aðgerðir til að greiða fyrir slíkum langtímasamningum. Þar er mjög skýr áhersla annars vegar á húsnæðismarkaðinn en hins vegar líka á kjör barnafjölskyldna

en hér er hún 8%. Okkur er að mistakast í glímunni við verðbólguna. Skilaboð ríkisstjórnarinnar varðandi aðhaldsleysi í ríkisfjármálunum eru

Herra forseti. Þetta er nú heila málið sem hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kemur inn á, það skiptir nefnilega máli að hafa skýra sýn í ríkisfjármálum og það er nákvæmlega það sem ríkisstjórnin hefur. Við höfum kynnt okkar sýn og við höfum ekki hvikað frá þeirri sýn. Hún snýst um það að við erum að beita aðhaldi í ríkisrekstri og hún snýst líka um það að við erum að afla aukinna tekna. Og frá því að þessar tillögur voru kynntar höfum við séð að þær eru þegar farnar að bera árangur. Við sjáum það á þeim undirliggjandi þáttum verðbólgunnar sem eru á leiðinni niður. Það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður segir að við erum með hærri verðbólgu en þau samanburðarlönd sem hún nefndi. En ef við horfum bara á evrusvæðið og Evrópusambandið, sem ég veit að er hv. þingmanni hugleikið, þá er nú ansi mikil breidd á litrófinu þar þegar kemur að verðbólgunni. Þannig að það er algerlega ljóst að

En að þessu sögðu vil ég beina hér fyrirspurn til hæstv. matvælaráðherra. Samtök ungra bænda eru í dag með baráttufund í Salnum þar sem reynt er að draga fram þá stöðu sem blasir við þeim sem nýkomnir eru inn í stéttina og langar að leggja það fyrir sig að stunda matvælaframleiðslu hér á Íslandi. Við getum ekki lýst því öðruvísi en sem neyðarópi, þeim tóni sem borist hefur frá fulltrúum Bændasamtakanna undanfarið. Ég hef stundum lýst því þannig að staða okkar gagnvart bændum, og þá meina ég aðkomu hins opinbera, ríkissjóðs, sé svolítið eins og er varðar samgöngumál á Vestfjörðum. Þar erum við og höfum verið í mikilli samgönguskuld vegna þess að svæðið var látið dragast aftur úr yfir langt tímabil. Það var nú sem betur fer gleðidagur í gær þegar brú yfir Þorskafjörð var tekin í notkun. En við erum svolítið í sömu stöðu gagnvart bændum í landinu. Það heyrist glögglega á þeim skilaboðum sem þaðan berast og undirstrikast sérstaklega með þessum fundi Samtaka ungra bænda í dag undir yfirskriftinni Laun fyrir lífi.

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að bændur hafa áhyggjur af sinni afkomu og ekki síst ungir bændur sem hyggjast halda fund sérstaklega um þau mál í dag þar sem ég mun taka þátt í umræðum rétt eins og fleiri þingmenn, ef ég kann það rétt. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um planið. Vegna þessarar alvarlegu fjárhagsstöðu greinarinnar

mun leggja mat á þá stöðu sem er komin upp í landbúnaði í kjölfar endurtekinna hækkana á stýrivöxtum og verðhækkana á aðföngum. Þessi ráðuneyti hafa þegar hafið upplýsingasöfnun og greiningarvinnu og hópurinn fundaði strax á mánudag í þessari viku. viku. Hópurinn tekur til skoðunar gögn sem liggja bæði hjá ráðuneytinu, Byggðastofnun, RML, Creditinfo, Seðlabankanum, Hagstofunni og auðvitað hjá Bændasamtökunum sjálfum til að draga upp mynd af stöðunni í greininni. En þarna erum við að tala um þær áskoranir sem eru í landbúnaði, rétt eins og í öðrum geirum samfélagsins vegna dýrtíðarinnar. Hátt vaxtastig hefur auðvitað mjög mikil áhrif á þennan hóp og ekki síst þann hóp sem hefur ráðist í fjárfestingar nú á síðustu árum. En mér finnst afar mikilvægt, og vil kalla hv. þingmann til þeirrar umræðu ekki síður, að við höldum því til haga að það eru gríðarleg sóknarfæri í íslenskum landbúnaði. Það eru allar grundvallarforsendur til staðar á Íslandi til þess að landbúnaður sé hér kröftugur. Hér er bæði vatn, landrými og mikill mannauður og við eigum að koma okkur í gegnum þann vanda sem við horfumst í augu við núna

og það má gagnrýna það að þessi hópur sem hefur fengið það hlutverk sem ráðherra lýsti sé að taka til starfa í þessari viku. Þessi staða er nefnilega ekki bara komin upp vegna þeirrar dýrtíðar sem nú er í vöxtum og í tengslum við verðbólgu,

þá eru skilaboðin sem berast frá bændum þess efnis að þeir séu að fara að heltast úr lestinni í miklum mæli innan ekki langs tíma.

taka ákvörðun um það í samráði við Alþingi að reiða af hendi umtalsverðar upphæðir, raunar 3,2 milljarða, á síðasta ári til að koma til móts við aðfangavanda og þau vandamál sem þar voru fyrir hendi. Ég hef alla tíð frá því að ég tók við embætti barist fyrir því að stuðningur við landbúnað sé aukinn, t.d. með nýjum verkefnum á sviði kornræktar, með því að ríkið komi að því að flýta innleiðingu á verndandi aðgerðum gegn riðu, með sprettgreiðslum eins og hér hefur komið fram á síðasta ári og sérstökum áburðarstuðningi. Og, virðulegur forseti, í fyrsta skipti hefur Alþingi hér undir minni forystu samþykkt nýja landbúnaðarstefnu.

Í dag eru stýrivextir 9,25%. Í landi fyrir austan okkur hefur tekist að ná tökum á verðbólgunni með 4,25% stýrivöxtum. Í hvaða aðgerð ætlar hæstv. fjármálaráðherra að fara til að bæta kjör húsnæðislántakenda sem eru að sligast undan þessum stýrivöxtum, undan vaxtastiginu í landinu? Og hvernig ætlar hæstv. fjármálaráðherra að bæta kjör aldraðra og öryrkja sem hafa orðið fyrir gríðarlegri kjaragliðnun á undanförnum árum og er einungis boðið upp á 4,9% hækkun á bótum almannatrygginga á næsta ári?

þannig að núna er það eðli máls samkvæmt í meðförum þingsins. Alla jafna, eins og ég veit að hv. þingmaður veit, tekur frumvarpið einhverjum breytingum og það eru ýmis mál sem koma upp á þessu tímabili frá því að fjárlagafrumvarpið er lagt fram og þangað til það er afgreitt. Ég hins vegar get ekki annað sagt en að ég muni sjálf leggja á það höfuðáherslu og og vonast til þess að fjárveitingavaldið afgreiði fjárlög með sem skynsamlegustum og ábyrgustum hætti þar sem er forgangsatriði að við styðjum í raun við það verkefni sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir. Við berum okkar ábyrgð í því að það sé aðhald í fjárlögunum og að við styðjum við peningastefnu og verkfæri Seðlabankans. Það þýðir að við getum ekki haldið öllu óbreyttu ef það á að setja marga nýja milljarða í ýmis verkefni. Það verður áskorun vegna þess að það eru mörg verkefni sem koma upp og það eru mörg verkefni sem þarf að leysa. Hv. þingmaður nefnir hér bændur og ég er algerlega sammála hv. þingmanni í því að vitaskuld getum við ekki horft upp á meiri háttar fjöldagjaldþrot ungra bænda í landinu eða bænda yfir höfuð sem muni hafa meiri háttar áhrif á byggðastefnu, matvælaframleiðslu o.s.frv. Það verkefni er í vinnslu. Það er hópur að störfum og það er verið að afla gagna til að hægt sé að taka ákvarðanir af viti inn í framtíðina.

Ef við skoðum stöðu öryrkja og aldraða þá hafa þeir þurft að bíða áfram eftir því að fá bót sinna mála. Persónuafsláttur og skattþrepamörk munu hækka um næstu áramót um 8,5%. Þessi hækkun skilar sér alla leið upp tekjustigann. Hlutfallið er áhugavert en samkvæmt greinargerð fjárlagafrumvarpsins þurfa skattþrepamörk að hækka um 8,5% til að verja kaupmátt. Á sama tíma á aðeins að leiðrétta lífeyri almannatrygginga og atvinnuleysistryggingar um 4,9%.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

Það inniber að sjálfsögðu meðferð fjárlagafrumvarpsins og þau verkefni sem koma upp. Ég var bara að benda á þá staðreynd að fjárlagafrumvarpið er á forræði fjárveitingavaldsins og er hér til meðferðar, þannig að því sé haldið til haga, það skiptir máli. Ég vona að hv. þingmaður, að teknu tilliti til alls sem hann nefnir hér, sé sammála mér í því að það sé grundvallaratriði og mikilvægt að Alþingi Íslendinga afgreiði fjárlög sem styðja við það meginmarkmið okkar allra að ná tökum á verðbólgu þannig að það skapist forsendur til að lækka vexti. Vegna þess að ef svo er ekki þá erum við í vanda stödd og þá munu allir þeir hópar sem hv. þingmaður nefndi verða í frekari vandræðum þegar fram líða stundir þannig að þetta er sameiginlegt verkefni, sameiginlegt hagsmunamál.

til þess að fjarlægja þá af heimili sínu, færa þá úr landi og í hendur föður síns, að hans kröfu en gegn þeirra vilja. Hætt var við aðgerðina þar sem drengirnir neituðu að fara. Hætt var við aðgerðina vegna þess að börnin vildu ekki fara. En var þetta í fyrsta skipti sem börnin voru spurð? Aldeilis ekki. Lögmaður móðurinnar hefur ítrekað bent á matsgerð dómkvadds sálfræðings þar sem fram kemur eindreginn vilji drengjanna til að vera á Íslandi hjá móður sinni. Í 45. gr. barnalaga kemur fram að ef sá sem barn dvelst hjá neitar að afhenda það réttum forsjármanni geti héraðsdómari, að kröfu viðkomandi, ákveðið að lögheimili eða forsjá verði komið á með aðfarargerð. Ber dómara að gæta ákvæða 43. gr. laganna en þar segir, með leyfi forseta: „Gefa skal barni kost á að tjá sig um mál og taka skal tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.“ Þann grundvallarrétt allra barna er einnig kveðið á um í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þá skal framkvæmd aðfarar hagað þannig að sem minnst álag verði fyrir barn og lögreglumenn skulu ekki einkennisklæddir. Ætli það hafi verið talið minnka álagið á börnin að handtaka móður Því spyr ég hæstv. dómsmálaráðherra: Telur hún nýleg dæmi um ofbeldisfullar aðfarargerðir í þessum málum, þar sem foreldrar barna eru handtekin fyrir framan þau, aðgerðir sem farið er í gegn vilja barnanna sem um ræðir og í trássi við lágmarksreglur um meðalhóf og aðrar reglur sem um þessi mál gilda, bera þess merki að stjórnvöld ráði við meðferð þessara heimilda? Hvað hyggst hæstv. ráðherra gera til að þessu linni, til að tryggja að grundvallarreglum um réttindi barna til að tjá sig um málefni er þau varða sé fylgt, að skoðanir þeirra séu virtar í samræmi við aldur og þroska og að hagsmunir barna séu hafðir að leiðarljósi?

Ég vil byrja á því að segja að það tók verulega á að sjá fréttirnar í gærkvöldi og fylgjast með málinu eins og hægt var. Ég vil líka fá að segja að það bærðust auðvitað þær tilfinningar í brjósti mínu hvort — já, áhyggjur mínar af velferð barnanna í þessum aðstæðum sem þarna sköpuðust. Ég verð samt að segja að ég þekki málið ekki og ég hef ekki heimild til að tjá mig um einstök mál.

að taka tillit til réttar barna til að tjá sig um mál er varða hag þeirra. Það er ekki í höndum sýslumanns að leggja mat á

Lögreglumenn skulu vera óeinkennisklæddir við gerðina. Framkvæmd aðfarar skal hagað þannig að sem minnst álag verði fyrir barn …“ Þarna voru komnir þrír til fjórir lögreglubílar, tvö mótorhjól, allir lögreglumenn í fullum skrúða með sírenum og ljósum og öllu tilheyrandi; götum lokað og annað, eins og þarna væri um

Telur hæstv. ráðherra þörf á lagabreytingum til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig í ljósi þess einnig að þarna eru skýr ákvæði barnalaga, stjórnsýslulaga og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þverbrotin? Hver ber ábyrgð á þessu?

Ef til þess kemur að framfylgja þurfi ákvörðun dómara og taka barn úr umráði foreldris og setja í hendur hins foreldris ber að fara eftir ákvæðum 45. gr. barnalaga. Í 3. mgr. þeirra laga kemur fram að ef til aðfarar kemur skuli sýslumaður boða fulltrúa barnaverndar í umdæmi þar sem aðförin fer fram til þess að vera viðstaddan gerðina og það kemur einnig skýrt fram

hvernig þessi ferlar voru og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur (Forseti hringir.) til að tryggja öryggi og hagsmuni barna á Íslandi.

Hér ætla ég að mæla fyrir frumvarpi mínu til laga um brottfall laga um heiðurslaun listamanna, nr. 66/2012. Lög

þeirra sem hafa nú þegar hlotið heiðurslaun á grundvelli laganna. Því er talið rétt að þeim sem nú þegar hafa á einhverjum tímapunkti hlotið heiðurslaun samkvæmt ákvæðum laganna verði greidd heiðurslaun til æviloka og mun Alþingi ekki hrófla við þeim hópi listamanna. Þó getur enginn listamaður sem ekki hefur áður hlotið heiðurslaun haft réttmætar væntingar um að hljóta heiðurslaun samkvæmt lögum um heiðurslaun listamanna, enda er það undir Alþingi komið hverju sinni hverjir hljóta heiðurslaun.

enda er ekki gerð krafa um nokkurs konar vinnuframlag frá þeim sem þiggja heiðurslaun eftir að launin eru veitt. Markmið laganna er því ekki að efla þá sem hljóta heiðurslaunin í listsköpun sinni,

Heiðurslaun listamanna virðast því ekki bera neinn samfélagslegan ávinning, enda er það ekki markmið laganna. Eðlilegt verður að telja að samfélagslegur ávinningur sé forsenda fyrir fjárútlátum hins opinbera til íþrótta, lista og menningar almennt. Í tilviki heiðurslaunanna er tilgangur þeirra einungis að heiðra afmarkaðan hóp listamanna sem talinn er hafa skarað fram úr á starfsævi sinni. Færa má rök fyrir því að það sé vel til fundið að heiðra slíka listamenn með einhverjum hætti, en þá væri réttara að gera það með öðrum hætti en föstum launum á kostnað ríkissjóðs. Lengi vel var litið á heiðurslaun listamanna sem eins konar ellilífeyri sem átti að tryggja eldri listamönnum fjárhagslegt öryggi á efri árum. Slík sjónarmið eiga þó ekki við í dag þar sem almannatryggingakerfið tryggir listamönnum jafnt sem öðrum ellilífeyri. Þegar ákvörðun er tekin um að veita tilteknum listamanni heiðurslaun liggur nánast ekkert hlutlægt mat þar að baki og svo gott sem eingöngu unnt að ákveða hverjir séu þess verðugir að hljóta heiðurslaun á grundvelli huglægs mats. Í ljósi þess að list getur oft verið pólitísk, til að mynda ádeilur á einstaka stjórnmálamenn eða flokka, má líta svo á að óheppilegt sé að hinir sömu að hinir sömu stjórnmálamenn og eru skotspónn ýmissa listamanna ákveði hverjir skuli hljóta heiðurslaun, enda getur það hæglega haft í för með sér að ákvörðunin verði ekki tekin út frá listrænni arfleifð manna heldur pólitískum skoðunum þeirra.

Ég held að þetta væri mjög slæmt skref. Í fyrsta lagi finnst mér ekki heppilegt að vera að blanda saman starfslaunum listafólks og heiðurslaununum sem slíkum. Þetta eru tvö ólík kerfi og gegna mismunandi hlutverkum. Annars vegar hlutverki að efla og auka möguleika listafólks í sínu daglega amstri. Oft er þetta fólk sem leggur út á mjög mjög óræðar brautir þegar það ákveður að taka sér þetta fyrir hendur. Það er lítið um það að þetta fólk geti gengið inn í föst störf, þó að það sé auðvitað til í ákveðnum listgreinum, og það má ekki gleyma því að kannski er framsæknasta listafólkið oft að greiða leið fyrir annað listafólk. Það má alveg halda því fram að listamenn gegni oft sama hlutverki og háskólafólk sem sinnir hluta af sínu starfi í þágu rannsókna. Þau varða leiðina fyrir annað fólk. Listin á auðvitað öðrum þræði, stundum a.m.k., að vera pólitísk. Hún er spegill á samtímann og mér finnst það óþarfaviðkvæmni hér að stilla hlutunum upp með þeim hætti að það skapist einhver vandi vegna þess að listamaður tekur ákvörðun um að gagnrýna eða lyfta upp hlutum í samtímanum sem við stjórnmálamenn höfum stundum ekki einu sinni komið auga á. Þar fyrir utan er listin bara falleg í sjálfu sér. Ég man fyrir nokkrum árum þegar ég var formaður Arkitektafélagsins og sat í Sambandi íslenskra listamanna. Þá ræddum við það hvort við ættum að ákveða einn dag á ári sem væri listlausi dagurinn þannig að þegar fólk vaknaði upp þá heyrði það ekkert í útvarpinu sínu, enga músík, það væri búið að fjarlægja allar myndir af veggjunum og þegar það keyrði í vinnuna væri búið að taka burt allar stytturnar. Kannski verður þetta flóknast ef við þyrftum að fjarlægja allar þær byggingar sem geta flokkast undir listaverk þannig að þetta væri kannski ekki framkvæmanlegt. En ég held að fólk ætti kannski að gera sér í hugarlund annað slagið hvernig lífið liti út

hvaða hlutverki listirnar gegna í rauninni í efnahagslegu sambandi líka, þó að mér finnist það kannski ekkert endilega vera hinn eini rétti mælikvarði á því hvort það á að hampa hlutum. En það skiptir máli.

sem er ekkert endilega til þess fallin að hætta við hlutinn þó að í upphafi hafi það verið hugsað sem ellilífeyrir fyrir listafólk. Eðli viðurkenningarinnar hefur einfaldlega breyst. Við viðurkennum og veitum þessu fólki viðurkenningu bara fyrir þeirra framlag til menningar í landinu sem mun lifa með okkur oft á tíðum í margar aldir og miklu lengur, a.m.k. heldur en kannski þau orð sem hér eru töluð í þessum ræðustóli akkúrat í augnablikinu eða þeirra ríkisstjórna sem koma og fara. Okkar merkasta listafólk er kannski er kannski augljósasta leiðin til að styrkja sjálfsmynd okkar og þjóða almennt. Það er þess vegna sem önnur ríki heiðra sína listamenn

þessi hópur er valinn. Það er hins vegar rétt að við höfum kannski ekki staðið undir því að fara nógu vel með það hlutlæga mat sem okkur hefur þó borist í hendur, vegna þess að það er fagráð þriggja einstaklinga, að mig minnir, sem gerir tillögu til Alþingis um það hverjir eiga að hljóta þetta hverju sinni. Alþingi hefur hins vegar ekki alltaf farið eftir því og kannski sjaldnast og það er kannski það sem við þurfum að breyta. Kannski ættum við að fela slíkum faghópi að ákveða þetta og láta það svo standa, vegna þess að sá hópur leggur til grundvallar framlag listafólksins til menningar og lista í landinu og síðan er hópnum líka falið að jafna

En ég held að það sé nú í fæstum tilfellum farið eftir því og við ættum kannski að fylgja því betur eftir, ekki síst á þeim tímum sem fólki finnst við arkitektar búa til of mikið af litlausum byggingum. Þannig að ég held að við ættum að skerpa á vinnulaginu við að ákveða hverjir fái þetta og hverjir ekki. Það er mjög einfalt að gera einfaldlega með því að hlusta betur á faghópinn sem leggur einmitt hlutlægt mat á það hverjum hlotnast þessi heiður og hverjum ekki. Þetta er líka hvetjandi fyrir ungt listafólk sem er eftir kannski fimm, sex ára nám að fara út í gríðarlega óvissu. Það eru engin fyrirtæki eða stofnanir sem bíða eftir þessu fólki og bjóða því fasta vinnu sem tryggir þeim öruggt lífsviðurværi alla ævi. Það ættum við að virða og auðvitað að þakka því listafólki sem er á þessum lista okkar núna og mörgum, mörgum öðrum sem ekki komast inn á hann

að draga úr aðkomu ríkisins að listsköpun eða mikilvægi listar í landinu, langt í frá. Það er bara erfitt að svara þeirri spurningu að þó að við viljum heiðra okkar

Frú forseti. Auðvitað getum við heiðrað listamenn á ýmsan hátt, hvert og eitt okkar gætu gert það bara með því að lesa bækurnar og skoða málverkin og fara á tónleikana. En hér erum við að tala um að lyfta upp fólki sem fagnefnd hefur komist að að hefur skilað ótrúlega merkilegu lífsstarfi sem skiptir sjálfsmynd þjóðarinnar máli.

hann væri að bera saman starfslaunin annars vegar og heiðurslaunin hins vegar þá er það bara mjög einfalt, vegna þess að er alveg rétt hjá hv. þingmanni, hann talar um það í greinargerðinni hver munurinn á þessu sé, en hann segir hér í ræðustóli í andsvarinu að hann hafi

En það er óþarfi að rífast um það. Ég held að aðalatriðið sé að við þróum áfram, eins og ég sagði í ræðu minni, með hvaða hætti við getum tilnefnt og veitt framúrskarandi listafólki heiðurslaun án þess að það sé hafið yfir vafa að það liggi faglegt mat þar á bak við. Það gerist frekar með að þingnefnd Alþingis hlusti á fagnefndina en taki ekki alltaf sjálfstæðar ákvarðanir sem byggja jafnvel á því hvað mörg SMS berast með tilteknum nöfnum.

hvort að heiðurslaun séu akkúrat rétta leiðin til þess, þar greinir okkur á, eða þessi takmörkun á því að heiðra

kynin og aðrar breytur þar inn í. Við höfum oftar en ekki fengið mikið af tölvupóstum og skeytum, bæði frá listamönnunum sjálfum og frá stjórnmálaflokkum eða frá fólki innan þeirra sem tala fyrir einstaka listamönnum og við vitum alveg að það er mjög mikil pólitík á bak við þetta kerfi þó að við séum með þessa nefnd og hún hafi verið kölluð til. Það er líka pólitík innan listaheimsins varðandi hvernig valið er í nefndina, hvernig listgreinarnar er metnar, virðing á milli listgreina. Þetta þekkjum við allt hér sem höfum fylgst með þessu ferli um langan tíma.

þá væri kannski tilraunarinnar virði að reyna að vinda ofan af pólitískum duttlungum, ef þeir ráða ferðinni. Það er hægt, eins og ég benti á áðan, með því að reiða sig meira á faghópinn sem er tilnefndur

En það er auðvitað alveg rétt hjá hv. þingmanni að fólk kemur ekki inn og fer út af þessum lista bara svona eftir því sem vindar blása vegna þess að hér er ekki verið að greiða fólki laun fyrir að vinna að list sinni og það er heldur ekki verið að verðlauna það fyrir eitthvert ákveðið listaverk. Það er verið að heiðra það fyrir lífsstarf sem hefur greitt leiðina fyrir fólk sem kemur á eftir, sem er líklegt til að halda sjálfsmynd okkar sem þjóðar á lofti meðal annarra þjóða sem heiðra meira eða minna allar allar sitt listafólk. Mér þykir gott að heyra það sem kom fram í andsvarinu, þó að ég hafi þóst vita það, við hv. þingmaður er ekki ósammála um að við eigum að heiðra listamenn. Við skulum þá bara láta staðar numið hér og láta ágreininginn snúast um hvort þetta er rétta leiðin eða ekki. En ég vildi bara koma upp til að lýsa því yfir að mér finnst þetta ekki vera rétta leiðin og mér fyndist það vera skref aftur á bak.

það er margt í þessu og ég er að sumu leyti sammála því sem hv. þingmaður hefur hér sagt um viss vandkvæði á því fyrirkomulagi sem við höfum haft

hvernig til tókst með þá sem fóru á heiðurslaun, án þess að ég ætli eitthvað að fara að nefna einhver sérstök nöfn hér um listamenn sem hafi ekki verið þess verðir að vera á heiðurslaunum. Það er ekki við hæfi að gera það hér, en þess voru dæmi vegna þess að viðkomandi höfðu þá góð tengsl inn í tiltekna stjórnmálaflokka. Þetta íslenska kunningjasamfélag virkaði dálítið þannig að

Mér finnst lykilhugtak í þessu vera það sem segir í greinargerð; samfélagslegur ávinningur.

starfslaun listamanna, framlög til íþrótta eða annað því um líkt. Það er vissulega sjónarmið að að samfélagslegur ávinningur er kannski ekki alveg augljós. Þessi heiðurslaun

eiga ekki sparnað þegar kemur að ævikvöldinu. Það getur skipt miklu máli að hafa slíkar fastar tekjur án þess að þurfa að vera að fylla sífelldar umsóknir eða sýna einhver afköst. Samt er það kannski ekki aðalatriðið að þessi heiðurslaun séu fyrir viðkomandi listamenn. Samfélagið er ekki með þessi heiðurslaun fyrir viðkomandi listamenn. Samfélagið er með þessi heiðurslaun fyrir sig. Þetta er hinn samfélagslegi ávinningur; hann snýst um sjálfsmynd samfélagsins. Við erum svona samfélag sem heiðrar sína listamenn, sem velur þá listamenn sem við teljum hverju sinni að hafi haft mikil áhrif á líf okkar og menningu og séu þess verðir að við heiðrum

að heiðra listamenn sem hafa skarað fram úr eða haft sérstök áhrif á þróun listanna með sínum ferli en en hann hafi meiri spurningar um hvernig það fyrirkomulag sé. Ég get að sumu leyti tekið undir það að það er umdeilanlegt fyrirkomulag að Alþingi

og menntamálanefnd og tekið þátt í því að heiðra listamenn með þessum hætti og get vottað að það er með því ánægjulegasta sem ég hef tekið þátt í að gera hér á þinginu vegna þess að það voru listamenn sem ég taldi vera mjög verðuga þess að að hljóta þennan heiður og var þá gaman að fá að eiga hlut í því að heiðra fólk fyrir ævistarf sitt og framlag til íslenskrar menningar. En í því starfi áttaði ég mig á því að það eru vissir vankantar á því að við þingmenn séum að véla um þetta af vissum vanefnum.

fagleg. Að fenginni þessari reynslu hef ég svolítið komist á þá skoðun að það sé frekar rétt að fela þessa vinnu fagmönnum, að við fáum vandaða vinnu fagmanna við að hjálpa okkur við að heiðra þessa listamenn. Ég held að

Oft eru svona akademíur og stundum er það þannig að akademían sjálf tekur inn listamenn og það fer eftir einhverjum sérstökum reglum. Það er allur gangur á þessu og

Það er hins vegar svo að það má hugsa sér betri leið við að velja þessa viðkomandi listamenn en við verðum að finna þá leið og koma okkur saman um hver sú leið er og verðum að vera búin að ganga frá því hvernig sú leið verður áður en við höldum í þá vegferð að leggja niður heiðurslaun listamanna. Ég tel að þetta sé alveg öfug röð eins og hér er lagt upp með. Ég er smeykur um að að dæmin sýni að ef eitthvað er einu sinni lagt niður er erfitt að koma því á fót aftur. Eins og þetta virðist hugsað er eins og þetta eigi að smádeyja út með þeim sem njóta þessara launa núna án þess að það komi fram í greinargerðinni hvað hv. flutningsmaður sér fyrir sér að komi í staðinn. Ég er alveg til viðræðu um að þessu fyrirkomulagi verði breytt og það tekið úr höndum hinna pólitísku fulltrúa. Þó má segja að viss rök séu fyrir því að þingið hafi þetta með höndum vegna þess að við sem hér sitjum erum kjörin sem fulltrúar kjósenda og erum fulltrúar þjóðarinnar.

velja þessa listamenn þá verðum við að koma meiri skikki á það hvernig þeir eru valdir, að það sé bæði meiri festa og faglegar að því staðið.

velti upp þeim álitamálum sem maður hefur í þessu og var vel gerð. Það eru nefnilega nokkrar stórar spurningar í þessu sem mér finnst vera svolítið nálgast og finna svör við. Hv. þingmaður talaði um sjálfsmynd samfélagsins og ég get algerlega tekið undir að list skiptir miklu máli þar og við

Þess vegna finnst mér svolítið erfitt að skilja hvernig hægt er að koma hér upp og segja að það sé hægt að meta hvaða list það er sem hefur haft hvað mest áhrif á sjálfsmynd þjóðar, að fagfólk hafi eitthvert meira vit eða skoðun á því en ég.

hv. þingmanni fyrir þetta andsvar og ég þykist skynja það að þetta mál er ekki sett fram vegna þess að hv. þingmaður sé andvígur list.

er mikil list og hvað ekki. Þetta er eins og að spyrja: Af hverju er Guernica Picassos meira listaverk heldur en það sem ég var að krota á meðan ég var að hlusta á hv. þingmann tala? En það er samt svo að Guernica er meira listaverk og hefur náð að tjá óheyrilega stóra og mikla hluti í sameiginlegri vitund mannkynsins. Það er líka svo að það hafa verið skrifuð og gerð listaverk hér á landi sem hafa náð að tjá eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt og við finnum það þegar við stöndum andspænis þessum listaverkum, hvort sem við lesum þau, horfum á þau eða hlustum á þau. Til að meta þetta

en eftir stendur það að ég tel að samfélagslegur ávinningur sé svo mikill af því að heiðra úrvalslistamenn sem almenn sátt er um, að það sé til vinnandi að standa í því að leysa af hendi þetta flókna verkefni. Á móti kemur að það er alltaf ánægjulegt að heiðra fólk fyrir sitt góða starf.

Ég tel að það yrði mikið skref aftur á bak ef við hættum að heiðra okkar fremstu listamenn með þessum hætti, a.m.k. ættum við ekki að gera það fyrr en við erum búin að finna aðrar leiðir sem augljóslega séu hentugri.